Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, gospođa Tamara Obradović Mazal. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U najkraćim mogućim crtama. U hitnu proceduru upućujemo izmjenu Zakona o carinskoj tarifi kojom stavljamo izvan snage, odnosno brišemo članak 7. Poanta tog članka je naplata od 10 kuna prilikom podnošenja svake carinske deklaracije neovisno da li se radi o uvoznoj, odnosno izvoznoj Prema sadašnjem stanju tih 10 kuna se plaća kao carinska pristojba, a tim prihodima je do sada raspolagala carinska uprava i bila je namijenjena modernizaciji i razvoju carinske službe prema programu Ministarstva financija. Slijedom razvoja pregovora u dva poglavlja, poglavlje 29 – Carinska unija i poglavlje 30 – Vanjski gospodarski odnosi, Europska unija, odnosno Europska komisija zaključuje da je ovakva dodatna carinska pristojba u iznosu od 10 kuna suprotna potpisanom Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju člancima 19. i 20. odnosno da predstavljaju mjere jednakih učinaka administrativnim odnosno tehničkim barijerama u slobodi, odnosno međusobnoj slobodi protoku roba između hrvatskog tržišta i tržišta Europske unije koje među sobom nemaju ovakvu dodatnu carinsku pristojbu. Dakle komisija drži da ova pristojba nije utemeljena na konkretno pruženoj usluzi, odnosno da ju je nemoguće definirati i da nema stvarnu podlogu u radu carinske službe već je de facto paušalna pristojba pristojba i drži ju suprotnu praksi i pravnoj stečevini Europske unije. U tom segmentu, a polazeći od obveza koje smo preuzeli vis a vis poglavlja 29 pogotovo, dakle carinska unija, a to je da s 1.1. ukidamo takvu dodatnu pristojbu, Vlada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

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o carinskoj tarifi, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 21. studenoga 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je na temelju odredbe članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora jednoglasno je bez rasprave odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjeni Zakona o carinskoj tarifi. Hvala lijepa. Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Dana 14. lipnja 2000. Hrvatski sabor je donio Zakon o carinskoj tarifi kojim su se uredila pravila o načinu obračuna carine, sustav nazivlja robe koji se uvozi na carinsko područje Republike Hrvatske ili izvozi iz carinskog područja Republike Hrvatske i razvrstan po odsjecima i poglavljima carinske tarife. Tim zakonom uredio se i sustav brojčanog označavanja robe u carinskoj tarifi, pravila o razvrstavanju pojedine robe u tarifne brojeve i podbrojeve te tarifne stavke carinske tarife, ali i carine koji se primjenjuju na uvezenu robu. članku 1. stavku 1. Zakona o carinskoj tarifi bilo je predviđeno da se pri podnošenju carinske deklaracije obvezno plaća i carinska pristojba u iznosu od 10 kuna po jednoj, odnosno svakoj podnijetoj uvoznoj ili izvoznoj carinskoj deklaraciji. Prihodima ostvarenim na temelju zakonske obveze o plaćanju pristojbe sukladno zakonu raspolagala je carinska uprava za financiranje programa razvoja, modernizaciju carinske službe. U okviru mjera i aktivnosti koje se odvijaju provedbom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te u okviru aktivnosti vezanih za proces pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u poglavlju 29 – Carinska unija, Europska komisija ukazala je na problem naplate svih pristojbi koje naplaćuje Ministarstvo financija, Carinska uprava i to na one koje nisu povezane uz određene dodatne usluge carinske službe. Naravno da se sukladno tomu među pristojbama čija se naplata ukazala spornom je i carinska pristojba koja se naplaćuje sukladno članku 7. Zakona o carinskoj tarifi, odnosno pristojba u iznosu od 10 kuna za svaku pojedinu izvoznu ili uvoznu carinsku deklaraciju. Razumljiv je stav Europske komisije da ova pristojba predstavlja pristojbu s jednim jednakim učinkom uvoznim i izvoznim carinama te da se naplatom takve pristojbe krše odredbe članka 19. i 20. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Istodobno Europska komisija smatra da naplata pristojbe od 10 kuna predstavlja i kršenje obveze iz članka 8. Općeg sporazuma o carini i trgovini koji propisuje da se sve pristojbe i javna davanja koja se naplaćuju pri uvozu i izvozu moraju biti ograničene na visinu približnih troškova izvršenih usluga. Europska komisija smatra da nije dopušteno naplaćivati carinsku pristojbu za uobičajene redovne djelatnosti carinske službe. Sukladno svemu navedenom Europska komisija je višestruko isticala potrebu ukidanja naplate ove sporne pristojbe, odnosno stavljanje izvan snage propisa na temelju kojeg se ta pristojba naplaćuje. Stoga je racionalan i razumljiv prijedlog Ministarstva financija i Carinske uprave da se pokrene postupak za izmjenu Zakona o carinskoj tarifi i brisanje članka 7. kojim je propisana obveza plaćanja carinske pristojbe u iznosu od 10 kuna. Zbog svega navedenog klub HDZ-a podržava ovaj Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o carinskoj tarifi. Hvala lijepa. Hvala. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Poštovani predsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o carinskoj tarifi predviđa se, kao što smo čuli, ukidanje obveze plaćanja carinske pristojbe prilikom podnošenja carinske deklaracije. Zakon se donosi po hitnom postupku, kao jedan u nizu zakona kojima se hrvatsko zakonodavstvo harmonizira s propisima Europske unije. Naime, Europska komisija je u okviru mjera i aktivnosti vezanih za provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i aktivnosti vezanih za proces pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u poglavlju 29.-Carinska unija, u više navrata ukazivala Ministarstvu financija, odnosno konkretno Carinskoj upravi, na problem naplate pristojbi za koje carinska služba ne pruža određene usluge. Jedna od takvih pristojbi čija je naplata sporna naplata sporna je i carinska pristojba koja se naplaćuje, dakle sada još uvijek prema članku 7. Zakona o carinskoj tarifi, a koji propisuje da se pri podnošenju carinske deklaracije plaća carinska pristojba u iznosu od 10 kuna po svakoj deklaraciji, a tako naplaćeni prihodi usmjeravaju se u razvoj i modernizaciju carinske službe. Prema mišljenju Europske komisije, naplate carinske pristojbe u suprotnosti je s odredbama članaka 19. i 20. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i s obvezama iz članka 8. Općeg sporazuma o carinama i trgovini. Stoga se Republika Hrvatska obvezala na ukidanje predmetne pristojbe s danom 1. siječnja 2009. na način da se u konačnom prijedlogu zakona briše sporni članak 7.. Klub zastupnika SDP-a podržava ovaj prijedlog zakona i to ne samo zato što on predstavlja korak bliže Europskoj uniji, već i zato što to znači jedan financijski namet manje gospodarskim subjektima, dakle određeno financijsko rasterećenje i uvoznika i izvoznika. Hvala lijepa. Hvala. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani predstavnici predlagatelja. Ovaj prijedlog zakona tek je na prvi pogled jedan u nizu tehničkih zakona oko kojega se nije teško složiti i podržati njegovo donošenje. Međutim, ovaj prijedlog razotkriva čitav niz propusta državne uprave, konkretno ministra financija Ivana Šukera, koji je nadređen Carinskoj upravi. Hvala lijepo. A sad ću objasniti i kako. Dakle, prije svega otkriva Republika Hrvatska, odnosno njena Carinska uprava, naplaćuje jedan namet koji se doslovno zove namet na pogled, namet na susret. Dakle, do sada je 10 kuna morao plaćati svatko onaj tko podnese najobičniji carinski formular samo zato da vidi carinskoga službenika i da uruči taj dokument. Ne samo to, ovaj prijedlog zakona otkriva da je Europska komisija višekratno upozoravala ministra financija Ivana Šukera da je ovo rješenje suprotno vama vrlo važnim dokumentima. Prvi je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a drugi je ugovor odnosno Opći sporazum o carini i trgovini. Nije nama Europska komisija trebala to reći da bismo mi to sami znali, jer nije nitko drugi potpisao Sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, nego Vlada Republike Hrvatske, odnosno Republika Hrvatska je pristupila u taj proces čitajući dokument i pomno ga proučavajući. Dakle, naša Carinska uprava i Ministarstvo financija već godinama znaju da je ovo namet koji nije sukladan europskim normama, ali koliko godina nakon Sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji mi na stol dobijamo ovakav prijedlog. Nadalje, očito je da je funkcioniranje carine, Carinske uprave, iznimno važan element u u procesu promatranja Republike Hrvatske u poslovima suzbijanja korupcije, u poslovima standardiziranja metoda javne uprave kojima se dokazuje kompatibilnost sa standardima Što se tiče funkcioniranja Carinske uprave, siguran sam da ovo neće biti prvo i osnovno pitanje oko kojega ćemo morati razgovarati i u Parlamentu. Europska komisija će nas sigurno upozoriti na čitav niz drugih elemenata, ali žao mi je što uvijek moramo čekati Bruxelles da nam kaže nešto što znamo i sami. Recimo, kako je moguće da već sedam godina se pod tepih gura slučaj u kojemu je otkriveno u skladištu jedne tvornice duhana 2 milijuna i 700 tisuća krivotvorenih markica za izvoz cigareta. A do danas nitko nije za to odgovarao, iako su prijave proslijeđene svim nadležnim službama. Kako je moguće da u bilancama Carinske uprave nedostaje 2 milijarde i 700 milijuna litara lož ulja od 2002. do 2006. godine? Dobili smo odgovor na zastupničko pitanje kojega je potpisao potpredsjednik Vlade Polančec. Na njega smo čekali 61 dan, ne 30 dana koliko je predviđeno propisima, jer je trebalo uskladiti podatke s Ministarstvom financija. Ali nažalost, na veliku žalost potpredsjednika Vlade, na veliku žalost ravnatelja Carinske uprave, taj odgovor nije uskladio podatke. Kako je moguće da novinar koji piše o propustima u radu Carinske uprave, u poslovima šverca naftom, mora imati policijsku zaštitu? Kako je moguće da je ravnatelj Carinske uprave osoba koja nikad nije izabrana na natječaju, iako je ravnatelj Carinske uprave mjesto koje se bira javnim natječajem? Bez obzira što se radi o osobi koja je također i državni tajnik, a to je imenovano mjesto. On može biti državni tajnik imenovan, ali ne može biti ravnatelj carinske uprave. Kako je moguće da tek nakon zastupničkog pitanja o propustima Carinske uprave se naređuje izvanredna kontrola svih dilera naftnih derivata u Republici Hrvatskoj? Kako je moguće da Republika Hrvatska bilježi takav pad u naplati trošarina od naftnih derivata naftnih derivata u posljednjih 6 godina? Kako je moguće da u prvih 9 mjeseci ove godine trošarina na naftne derivate bude 2% manja nego prošle godine? kako je to moguće kada znademo da u prošlih 6 godina je povećan broj registriranih motornih vozila za 35%, a broj motoriziranih turista koji su ušli u Republiku Hrvatsku povećan je za 55%? Sve su to pitanja na koja će morati ravnatelj Carinske uprave, a njegov superior ministar financija vrlo skoro dati odgovor. Ne samo ovom Hrvatskom saboru, nego i čitavoj javnosti. Ali da se ne bi dogodilo da oni koji postavljaju ta pitanja moraju imati policijsku zaštitu, ja već sada upozoravam na to. Šverc cigareta, jedna je od tema koja izravno pogađa funkcioniranje Carinske uprave i na žalost posljednjih 2 mjeseca ta je tema u centru pozornosti. Na žalost, neke najave o novom nametu na cigarete bude ponovno priču o tome hoće li ojačati crno tržište i što je Carinska uprava učinila da se pripremi za tu novu situaciju. Dali smo mi dosta uvjereni u to da je crno tržište suzbijeno, pa podaci za prvih 9 mjeseci govore o manjem broju zapljena švercanih cigareta u Republici Hrvatskoj. Kada znademo da samo od jednog proizvođača duhanskih proizvoda u državni proračun slio oko 3 milijarde kuna. I kada znademo da se na tržnicama u Republici Hrvatskoj masovno prodaju cigarete, koje inače se uopće ne uvoze u Republiku Hrvatsku, onda se postavlja pitanje. Što radi Carinska uprava? Ovo pitanje je benigno pitanje koje rješavamo današnjim izmjenama i dopunama zakona, ali otkriva mnogo prljavoga rublja. Koristim ovu priliku upozoriti Hrvatski sabor, da je došlo vrijeme otvoreno razgovarati o tome što se radi u Ministarstvu financija i Carinskoj upravi i u tome smislu, predlažem predsjedništvu Hrvatskoga sabora u ime Kluba zastupnika HNS-a, da tu temu stavi na dnevni red. Klub HNS-a podržat će ovaj tehnički zakon kako bi se prestalo pljačkati one koji izvoze, samo zbog toga što su pokazali jedan formular. Ali upozorava da je ovo samo dio priče o kojoj trebamo razgovarati. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. A oprostite imamo jedan ispravak netočnog navoda, gospodin Goran Marić. **Marić, Goran Ispravio bih netočan navod kolege Beusa koji je kazao da je ministar Šuker uzročnik i krivac zašto sada moramo mijenjati ovaj zakon i usklađivati sa Europskom unijom. Iako je prozvao ministra Šukera, ja ne bih prozivao, niti sam to činio u ime kluba, ali bih podsjetio kolegu da je 14. lipnja 2000. godine ovaj zakon donesen. I odredbom člankom 7. kojeg je donijela koalicijska Vlada u kojem je bio i HNS upravo su oni uveli tu odredbu i pristojbu od 10 kuna 2000. godine. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Šišljagić, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Predstavnici Vlade, kolegice i kolege. No dobro, za klub HDSSB-a nebitno tko je nekada predložio ovu odrednicu u zakonu, Zakonu o carinskoj tarifi. Međutim, klub HDSSB-a podržat će ovu izmjenu Zakona o carinskoj tarifi. Čuli smo i da se puno ne ponavljamo, 10 kuna dakle daje se za svaku deklaraciju, kako je netko rekao, za susret bez da carina, odnosno Carinska uprava bilo što tim povodom radi, bilo kakvu uslužnu djelatnost. Ono što meni smeta, smeta mi što je navedeno u samom materijalu, a to je navedeno, navedeno je da se ovaj zakon, ova izmjena zakona donosi temeljem naravno naših obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i zato što traži Europska komisija. Pa ne nemojmo tako, ako već kažemo i za i ovdje u Hrvatskom saboru, da je to ja citiram: "Jedan racionalan i razuman potez". Pa idemo povlačiti te racionalne i razumne poteze, daleko prije nego to uvjetuje i ukaže na njih Europska komisija, odnosno Europska unija. I da nam u većini slučajeva uglavnom opravdanje za nekakve izmjene i dopune zakona bude, skori ulazak i ova pravna regulativa usklađenja sa Europskom komisijom, odnosno sa Europskom unijom. Dakle, budimo sami racionalni i razumni i zakone poput ovoga, odnosno izmjene i dopune zakona donesimo na vrijeme, donesimo zato što to mi smo odlučili i zato što mi smatramo da je dobro. I klub HDSSB-a smatra da je ovaj zakon dobar. Međutim, još nešto što mi fali, nedostaje u ovom obrazloženju zakona, a to je koliko je zarađeno od tih carinskih deklaracija? Koji je to iznos novca? Jer čini mi se na našoj web stranici od prije 5 ili 6 godina, stoji podatak da je takvih deklaracija bilo negdje preko 2,5 milijuna. Dali je to točno ili ne? Ja ne znam. Ali kada donosimo ovakve izmjene zakona, onda mislim da bi bilo u najmanju ruku dobro, da zastupnici znaju što to financijski znači. Ukoliko je to primjerice 2,5 milijuna, to je 25 milijuna. pa to nije beznačajan novac. Kaže da je ovaj novac bio usmjeren između ostalog na modernizaciju Carinske uprave. A isto tako u ovom materijalu kaže da ovo ne iziskuje promjena i izmjena ovog zakona, ne iziskuje dodatni trošak za državni proračun. Nisu potrebna sredstva za državni proračun. Odakle će se namaknuti ovaj novac koji je išao od ovih 10 kuna za svaku carinsku deklaraciju, to ovdje nije navedeno. Dakle, ja bih molio predstavnika Vlade da još jednom za ovom govornicom objasne odnosno da nam daju podatke koliko je novca u 2007. godini prikupljeno temeljem članka 7. Zakona o carinskoj tarifi upravo ovog članka čije se ukidanje odnosno izmjena u ovom zakonu predlaže. Gdje je išao taj novac, kolika su to sredstva i što se namjerava poduzeti s obzirom da ovih sredstava više nema a namijenjena su modernizaciji carinske uprave. Prema tome, klub HDSSB-a očekujući odgovore naravno na ova pitanja podržat će prijedlog izmjena ovog zakona i nadamo se da se zapravo ova izmjena ovog zakona neće odraziti na zastoj u modernizaciji carinske uprave nego naprotiv. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Tamara Obrazdović Mazal u ime predlagača. Izvolite. Zahvaljujem na pitanju. Dajem i odgovor. Prema procjenama Ministarstva financija ne za 2007. već za 2008. prema dostupnim neslužbenim doduše podacima ne radi se o 25 milijuna kuna, radi se o 33 milijuna kuna. Dakle, od 10 kuna na bazi svake carinske deklaracije bez obzira da li se radilo o izvoznoj ili uvoznoj godišnji prihod jest 33 milijuna kuna. Tih 33 milijuna kuna dakle varirajuće iz godine u godinu prema propisima carinske uprave namijenjeni su za opremanje i modernizaciju rada, izvršenje operativnih poslova nadzora, suzbijanje krijumčarenja, otkrivanje opojnih droga, provođenja dubinskih kontrola, nabavku propisane odjeće, obuće, opreme ovlaštenih carinskih službenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje carinskih službenika i namještenika, sustavni prijam vježbenika radi njihovog osposobljavanja za rad, nagrađivanje službenika i namještenika na temelju uspješnosti u obavljanju službene i radne dužnosti te troškove sahrane službenika i namještenika koji poginu u vršenju službe ili povodom vršenja službe kao i pomoć njihovoj obitelji. Što se tiče namaknuća sredstava u vezi sa dakle tim 33 procijenjenih milijuna kuna vjerujem da ćete vrlo skoro imati prigodu raspraviti proračun. U segmentu tog proračuna bit će i zasebni proračun Ministarstva financija carinske uprave. uprave. Dakle, dopustit ćete mi da u ovom trenutku vam zaista ne mogu meritorno i profesionalno odgovoriti na pitanje. Međutim, taj dio proračuna bit će pružen saborskim zastupnicima na uvid i pretpostavljam da će se iz njega vidjeti sredstva koja su namijenjena za ono iz čega se tih 10 kuna dakle 33 milijuna na bazi ove godine utrošilo. Nadam se da ste zadovoljni barem sa prva dva odgovora. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Naravno da podupirem donošenje ovog Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o carinskoj tarifi iako moram reći da se čak i s pravom evo Carinska uprava suprotstavljala ukidanju odredbi članka 7. jer radi se ipak o carinskoj deklaraciji, o taksi, o pristojbi 10 kuna a prihod koji se na takav način ostvaruje kako postojeća norma članka 7. stavak 2. 2. je upozoravala odnosno određivala da sukladno programu razvoja i modernizacija carinske službe upravo taj prihod je bio namijenjen u tu svrhu. Međutim, evo slažemo se s time da evo treba gospodarstvenike bilo uvoznike ili izvoznike oslobađati ovog golemog nameta od 10 kuna. A vidite naši građani, nitko o tome ne vodi računa, na sve plaćaju pristojbe, administrativne pristojbe koje smo eto 2001. godine sveli na 50% jer su bile ogromne ali i danas su one visoke, na sve matice. Rijetki su oni koji su izuzeti, i one koje se vode po službenoj dužnosti na Izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih a to je potrebno izvaditi gotovo za ostvarenje drugih statusnih ili nekih imovinskih prava građana i to je građanima sve potrebno i nitko ne vodi računa o tome, a to su ogromni iznosi. Dakle, mi ovdje kukamo i plačemo nad jednim ogromnim uvoznikom koji će morati platiti 10 kuna po jednoj carinskoj deklaraciji a naš građanin da bi ostvario bilo kakvo pravo mora platiti najmanje 60-70 kuna kuna pribavljanja raznih potvrda, izvoda i tome slično. Pa bi o tome dakle podupirući ove izmjene trebalo bi itekako voditi računa o tome. Međutim, ovo je prigoda da mi zaista malo povedemo računa što se zbiva u Carinskoj upravi i kako ojačati tu službu. Naime, carinska služba, Carinska uprava je od krucijalne, od najveće važnosti za suzbijanje transnacionalnog organiziranog kriminaliteta ali se malo o tome govori, ona se usput spominje u različitim mjerama, u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta ali malo u ovom svakodnevnom trudu i nastojanju u borbi protiv te pošasti gotovo da je nekako zanemariva i zanemarena a tomu nije tako i ne bi tako trebalo biti, da ne ponavljam sve ono što je kolega Beus rekao. Podržavajući dakle što je u ime kluba govorila naša kolegica i kolega iz HNS-a koji se pita odnosno ustvrđuje da upravo sve one nepravilnosti o kojima javnost govori da ti ljudi koji ukazuju na takve nepravilnosti, on je tu izrijekom nabrajao i markice, i problem naftom naplate trošarina u zadnje vrijeme i kaže da ti ljudi će morati imati policijsku zaštitu. Nažalost, ovdje se s njim ne slažem, ne zato što se ne bih htjela s njime složiti nego naprosto što tomu nije tako jer upravo oni koji su upozoravali na to bilo da se nalaze u sustavu ili van sustava počesto su bili sami predmet obrade i to upravo gle čuda u trenutku kad ukazuju na različite nepravilnosti, nezakonitosti odnosno bezakonje. Naime, Nezavisni sindikat carinika stalno grmi i govori o strašnim problemima unutar sustav, poziva inspekcijske službe. Nezavisni sindikat carinika govori o šikaniranju službenika u carinskoj službi, o degradiranju, o nemogućnosti napredovanja a i drugim postupcima kojima su izvrgnuti oni koji su odlučili progovoriti o nezakonitostima i o nepravilnostima. I umjesto da inspekcijske službe potrude se kontrolirati te navode, provjeriti te navode, takve osobe bivaju degradirane. I onda o čemu mi pričamo? Ja mislim evo još jednom, ovom prigodom skrećem pozornost da se ozbiljno treba pozabaviti sa svim ovim navodima, ne samo koje je istakao kolega Beus, nego koje stalno upozorava nezavisni sindikat carinika. Mi smo sada u strašnoj dilemi, odnosno vlast, hoće li zamrznuti plaće ili neće, jednostavno državni proračun izgleda ne može to podnijeti. Ali dan danas, nedavno, u posjedu sam broja, novozaposlenih evo konkretno u carinskoj upravi, naravno neću ovdje sada govoriti o političkim podobnicima, jer naravno to se podrazumijeva. Hvala lijepa. javljanje za povredu Poslovnika. Gospodin Berislav Rončević, izvolite. **Rončević, Berislav (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Mislim da je kolegica Antičević povrijedila Poslovnik, članak 210. stavak 1., govornik može govoriti samo o temi dnevnog reda. Ako ja dobro čitam ovaj pročišćeni dnevni red, tema rasprave je Konačni prijedlog zakona o Izmjeni zakona o carinskoj tarifi, nije izvješće o radu carinske uprave. I o tome se može raspravljati u Saboru, ali tada bi bilo primjereno da su tu pozvani i predstavnici, odnosno ravnatelji, njegovi suradnici da mogu argumentirati, da možemo raspravljati onda o podacima. Ovo je potpuno van rasprave, rasprava je jedna tehnička izmjena, usklađivanje tarife a ne izvješće o raspravi o radu carinske uprave. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Teško je to odvojiti ponekad budući da se razgovara o nekim izmjenama zakona, može se i tako tumačiti ali evo, naša je praksa da baš ne prekidamo ako se nije previše otišlo u neku drugu krajnost i raspravlja se o stvarima koje nemaju veze sa dnevnim redom, ali evo, vi ste tražili, izvolite, povreda Poslovnika, gospođa Antičević. kolega o konačnom prijedlogu zakona, a kada je rasprava o konačnom prijedlogu zakona, onda se može govoriti i općenito i pojedinačno. Dakle, mi ne samo što moramo poštivati zakon, Ustav, nego jednako tako i Poslovnik. Premda ste novi zastupnik, to vas ne opravdava od neznanja. **Bebić, Luka (HDZ)** Nije baš novi, on je stari zastupnik, u novom sazivu, Znate šta? Mogli bi sada otvoriti raspravu o tome što je u dnevnom redu, što nije u dnevnom redu. Nastojim da se baš striktno ne držimo nekih, nekih, ovdje baš i naglašenih preciznosti, jer u pravu gospodin Berislav Rončević kaže, govornik može govoriti samo o temi koja se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu, a utvrđeni zakona. I tu točno je određena izmjena i dopuna. Ali teško je sve to ograničiti na jednu ili dvije rečenice. Pa u tom smislu molimo vas da se ne udaljujemo od predmeta rasprave, pa će onda biti manje dizanja palica za povredu itd.. Evo, ima repliku gospodin Goran Beus-Richembergh, izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Zahvaljujem. Kolegice Antičević-Marinović, kada predlagatelj zakona sam kaže da je Europska komisija višekratno upozoravala Republiku Hrvatsku, odnosno Ministarstvo financija na neodrživost ove odredbe, onda je jasno da je došlo do određenih nepravilnosti u radu carinske uprave koja je za to zadužena kao dio Ministarstva financija. Prema tome govoriti o nepravilnostima carinske uprave dio je ove teme. A vaša reminiscencija na one koji govore glasno pa budu šikanirani zbog toga ne isključuje i ovu priču oko policijske zaštite, jer to su dva elementa koji nam zvone na uzbunu. Dakle, ako novinari koji pišu o tome, moraju dobiti policijsku zaštitu a oni koji rade u carinskoj upravi bivaju šikanirani, onda se postavlja pitanje, nije li sprega onih koji rade posao u carinskoj upravi i onih koje smeta priča o švercu zapravo očita iz aviona. Hvala lijepo. (HDZ)** Na redu je gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Prijedlogom Zakona o izmjeni Zakona o carinskoj tarifi usklađuje se hrvatsko zakonodavstvo sa propisima Europske unije odnosno ispunjavamo obvezu preuzetu u okviru pregovora za poglavlje 29. Carinska unija. Mislim da je potrebno istaknuti da je od formalnog otvaranja pregovora o poglavlju dakle, 29. dakle od 21. prosinca 2006. godine do danas naša zemlja poduzela niz aktivnosti i mjera radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz tog pregovaračkog poglavlja 29. i to kroz usklađivanje zakonodavstva ali i jačanje administrativnih i operativnih sposobnosti Ministarstva financija odnosno carinske uprave. Naime, u skladu sa obvezama koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatska je ukidala sve sporne pristojbe. Od 1. ožujka 2008. godine obveza plaćanja naknada za korištenje terminala prilikom izlaska iz Republike Hrvatske prestala je vrijediti. Obveza plaćanja pristojbe za korištenje terminala pri ulasku u Hrvatsku prestala je važiti 1. svibnja 2008. godine. Obveza plaćanja upravne carinske pristojbe prestala je važiti 27. lipnja 2008. godine. Nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama. I sada imamo prijedlog da se ukine carinska pristojba koja se naplaćuje po članku 7. Zakona o carinskoj tarifi odnosno da prestane važiti od 1. siječnja 2009. godine. Naime, Zakonom o carinskoj tarifi "Narodne novine br. 61/2000. i 119/2000. godine, člankom 7.", bilo je utvrđeno da se pri podnošenju Carinske deklaracije plaća carinska pristojba 10 kn po 10 kn po jednoj podnijetoj Carinskoj deklaraciji. Prihodima ostvarenim tom pristojbom raspolagala je carinska uprava sukladno potrebama i utvrđenim standardima utvrđenih programom razvoja carinske uprave i to za opremanje, modernizaciju rada, izvršenje operativnih poslova nadzora, stručno osposobljavanje i usavršavanje carinskih službenika i Već je rečeno da je prihod ostvaren po tom članku dakle 33 milijuna kuna. Po prijedlogu zakona dakle neće se više naplaćivati carinska pristojba za uobičajenu djelatnost carinske službe ali će se i dalje naplaćivati za usluge koje će obavljati u posebnim slučajevima dakle dakle carinska služba i to na zahtjev i trošak uvoznika ili izvoznika za, recimo za troškove čuvanja robe duže od propisanog roka, troškove predaje carinske deklaracije izvan uredovnog vremena carinske službe i S obzirom na naše opredjeljenje za ulazak u Europsku uniju, a s tim i usklađivanje našeg zakonodavstva sa europskim a naravno kao i olakšanje poslovanja izvoznicima evo ja predlažem da se ovaj zakon prihvati po hitnom postupku. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. **Buterin, Vesna (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o carinskoj tarifi donesen je 2000. godine a tim se zakonom i carinskom tarifom kao njegovim sastavnim dijelom uređuju pravila o načinu obračuna carine, sustav nazivlja robe koja se uvozi odnosno izvozi s carinskog područja Republike Hrvatske razvrstan po odsjecima i poglavljima carinske tarife, pravila o razvrstavanju pojedine robe u tarifne brojeve i podbrojeve te tarifne stavke u carinskoj tarifi i Između ostaloga u članku 7. naznačena je obveza da se pri podnošenju carinske deklaracije plaća carinska pristojba u svoti od 10 kuna po jednoj podnijetoj carinskoj deklaraciji. Naznačeno je i da ovim prihodima raspolaže carinska uprava sukladno programu razvoja i modernizacije carinske službe. U okviru mjera i aktivnosti koje se provode, koje se provode pri provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te u okviru aktivnosti koje se odnose na proces pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u poglavlju 29. carinska unija Europska komisija je ukazala na problem naplate svih pristojbi koje naplaćuje carinska uprava a koje nisu vezane uz određene dodatne usluge koje bi pružala carinska služba. obvezi provedbe SSP-a i obvezama preuzetim u okviru pregovora za poglavlje 29. carinska unija Republika Hrvatska se obvezala za ukidanje ove pristojbe za 1. siječnjom 2009. godine. Upravo zato carinska je uprava ukazala na potrebu izmjene Zakona o carinskoj tarifi i brisanje članka 7. kojim je propisana obveza plaćanja carinske pristojbe u iznosu od 10 kuna po podnijetoj carinskoj deklaraciji.

kolegice i kolege zastupnici, gospodo iz carinske uprave. Bilo bi smiješno da se ponavljam da ćemo prihvatiti ovu ovu Izmjenu Zakona o carinskoj tarifi koja traje od 2000. godine. Jasno da je to više nego potrebno. Opominjala nas je Europska unija u nekoliko navrata. Tako piše i u samom materijalu, ali mene možda čak i veseli ova da kažem i izmjena i te opomene jer nekako neizravno ispada da zapravo smo ovu mjeru, carinsku mjeru, carinsku tarifu držali dokle god se ono moglo. Ispada da je nekako blizu Europsku uniju pa evo više se nema vremena da ova mjera opstane nego se eto ukida i usklađujemo zakonodavstvo o carinskim pristojbama, carinskim tarifama sa zakonodavstvom obzirom da je ovo zakon u hitnom postupku zapravo kako netko reče prvo i drugo čitanje i konačni prijedlog zakona dopuštam si pravo da kažem nešto i možda što izlazi malkice ali kažem samo malkice izvan okvira zadane teme, izvan okvira ovoga prijedloga zakona, a to je da na 5. izbornoj jedinici dakle Brodsko-Posavska županija i Vukovarsko-Srijemska županija imaju desetak graničnih prijelaza i da se u Slavoniji je postojala carinarnica jedino u Osijeku. Dugo je trajala borba i priprema i zahtjev da se carinarnica osnuje odnosno da se utemelji i u Slavonskom Brodu s obzirom da je to županija koja se proteže 130 kilometara uz Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ima 4 granična prijelaza i veliki je malogranični promet i ostali promet na tom području kao i u Vukovarsko-Srijemskoj županiji da ne nabrajam granične prijelaze od Iloka, Tovarnika, Lipovca, Gunje, Županje, Šanca, Slavonskog Broda, Svilaja, Stare Gradiške. Ako sam nekoga izostavio ja se ispričavam.

Antičević-Marinović o tome da postoje različite malverzacije, nezakonitosti a one osobe koje pokušavaju ukazati na to doživljavaju šikaniranje, degradiranje pa nakon toga i zbog stresa i takvih stresnih situacija koje prijete ne samo egzistencijom nego i fizičkim dakle fizičkim maltretiranjem na radnom mjestu da doživljavaju i bolovanje i bolest i da kažem evo i gotovo konkretno pojavu nekih bolestiju koje su povezane sa stresnim situacijama na radnom mjestu. To se negdje zove mobing ali ovdje se radi o tome da zapravo skratim o određenim zviždačima koje zbog prijetnji lokalnih moćnika koji koriste carinarnicu za razno razne malverzacije i nezakonite radnje doživljavaju probleme takve vrste na radnom mjestu. Zato možda nije vrijeme danas da govorimo o carinskoj upravi i o radu carinske uprave i o onome što se događa na tim mjestima ali u svakom slučaju bi bilo potrebno što prije upregnuti da kažem u ovoj državi inspekcijske i sve ostale nadzore kako do ovakvih slučajeva ne bi dolazilo i kako neki lokalni moćnici ne bi koristili carinarnice, kako bi bili prosperitetni, nazovimo tako ne plaćajući carinske pristojbe, porezne pristojbe i sve ono ostalo što ih pripada po zakonu. Jasno da ću ovakav zakon koji ima dvije, tri stranice i u kojemu se jasno i glasno u tri rečenice može reći ukida se carinska tarifa od 10 kuna za, eto za pogled carinika na nekakvu robu ili nekakav dokument prihvatiti. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa predsjedniče. Nisam se inače namjeravala javljati u pojedinačnoj raspravi o ovoj temi, međutim ponukalo me na to podsjećanje, dakle da je ova carinska pristojba uvedena 2000., dakle u vrijeme koalicijske Vlade i istina je da je ona uvedena u to vrijeme, ali nije li licemjerno podsjećati na to i imati 5 godina vremena dokinuti carinsku pristojbu tim više što što je i Europska komisija u, čuli smo, više navrata upozoravala na to da je naplata sudske pristojbe u suprotnosti i sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i s Općim sporazumom o carinama i trgovini. Međutim, nakon što smo čuli istup državne tajnice, jasno je zašto se nije do sada dokinula carinska pristojba. Zato što je donosila više od tridesetak milijuna kuna u državnu kasu. Nekad više, nekad manje, zavisno od broja podnesenih deklaracija. Dakle, teško se odreći ovako lijepog prihoda, pogotovo ako za njega, odnosno njegovo ostvarenje ne treba doslovno nikakva protučinidba i zato se čekalo s njezinim dokidanjem ovako dugo, dakle do posljednjeg trenutka. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Moglo se promijeniti otkad smo potpisali Sporazum o pridruživanju i, Hvala lijepa. Zaključujem raspravu